Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до реєстрації, займіть свої місця. Готові реєструватись? Нагадую: реєстрація відбувається шляхом (Сергій Володимирович Власенко, з поверненням вас), реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва, як завжди. Готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись. 10:09:17

зареєстровано 277 народних депутатів України. Шановні колеги, надійшла заява про перерву із заміною на виступ від двох депутатських фракцій. Ні, вибачте, на реальну перерву на 30 хвилин. Засідання продовжиться о 10:40.

Шановні колеги, переходимо до роботи. Вам запропонований до розгляду проект Закону про фінансовий лізинг, це друге читання. На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Рєпіна Елла Анатоліївна, будь ласка. Шановні колеги, хто буде наполягати на правках? Шановні колеги, трохи тихіше в залі, будь ласка. Дякую. Олександр Сергійович Колтунович, Батенко, більше ніхто не буде наполягати на правках?

Вони всі не враховані, так? Так, їх всі на голосування ставити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте спочатку час, будь ласка, Колтуновичу. КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Дивіться, по-перше, даний проект закону він дійсно є важливим. Ми навіть голосували "за" в першому читанні. Однак він був видозмінений дещо, і фракція наша його не буде підтримати у другому читанні. Це перше. Друге, що стосується 136 поправки, там вона стосувалася витрат на модернізацію. І, в принципі, всі мої чотири поправки вони так чи інакше стосувалися питання модернізації та амортизації. І в даному випадку якраз в порівняльній таблиці вказується, що це не зовсім стосується предмету відання даного закону. Однак, на мій погляд, зважаючи на суть, міжнародну практику, надзвичайно важливо прописувати відповідні моменти в базових законах щодо того, щоб в подальшому вже в в підзаконних актах регулювати механізми щодо стимулювання модернізації та інших процесів, щодо техніко-технологічного оновлення основних засобів. Тому я просив би підтримати поправку. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 136 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

вносяться такі положення в тіло основного закону, ну, і там інші норми, ми маємо можливість у подальшому визначати уже безпосередньо і реалізовувати фіскальні, наприклад, інструменти в рамках методів нарахування амортизації. Тому з цієї точки зору, да і взагалі-то концепт оновлення відповідних засобів він насамперед потребує, і щоб вони були, знаходилися в тілі даного проекту закону. Це перше. А друге, я хотів би звернути увагу про те, що в даному проекті закону знайшли ряд поправок, я знайшов ряд поправок, які, чесно кажучи, не зовсім мають місце і відношення до даного проекту закону. Я думаю, що ще колеги будуть ставити на підтвердження деякі поправки, але поки що я прошу підтримати саме дану поправку. Дякую. Ставимо 231 правку Колтуновича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. 383 правка, Колтунович. Пане Голово, вона фактично дублюється з попередньою поправкою, тому ми можемо перейти до наступної 460-ї, а цю не ставити на голосування. Дякую. Не ставити, да? 460 правка. і інші похідні речі ми намагалися включити і подати це в тіло закону. Це перше. Друге. Шановний пане Голово, я звертаюсь до вас. У нас є інформація щодо того, що ряд народних депутатів, моїх колег, попали в так званий список Офісу Президента, який передали до СБУ. Я в тому числі знаходжусь в цьому списку з формулюванням, що я надто багато виступаю у Верховній Раді. А ви підкажіть, будь ласка, яка норма Регламенту визначає це, і що ми попали в цей санкційний список, для того, щоб ми для себе на майбутнє знали. Це перше. І друге. Щодо того контенту, який на сьогоднішній день є. Можливо, це тарифна

Правка 460-а комітетом, на жаль, не підтримана. Дякую за її доповідь, Олександре Сергійовичу. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 258, Пасічний. Доброго дня! Правка 258, і я пропоную викласти: "Договір фінансового лізингу не підлягає нотаріальному посвідченню, якщо про інше не досягнуто згоди сторін, за винятком договорів фінансового лізингу транспортних засобів за участю фізичної особи". Договір лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи має бути також нотаріально посвідчений за аналогією з договором найму, оренди транспортного засобу згідно статті 799 Цивільного кодексу. Договір лізингу часто є більш важливим та значущим і суми по ньому, як правило, більші, ніж за оренду. Дякую. Правка відхилена комітетом, тому що вона врахована в іншій редакції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 258. Комітетом не врахована, да? Прошу визначатися та голосувати.

Т.І. Да. Які не були комітетом враховані. Шановні колеги, ну, ми даними правками пропонуємо, всього-на-всього, привести визначення поняття "фінансовий лізинг" у відповідність з міжнародним законодавством і поки що ще діючим Законом "Про фінансовий лізинг". Ми відштовхуємося від міжнародної практики законодавства і Сполучених Штатів Америки, і Німеччини, Великобританії, країн Європейського Союзу, де всюди кажуть, що фінансовий лізинг є видом найму майна, коли майно передається наймачу лише у користування. Тому в нас виникає необхідність виключити і висунення терміну "лізингодавець", "лізингоодержувач", слова "володіння", тому що це не відповідає міжнародній практиці і міжнародному визначенню цієї термінології. Прошу врахувати дану правку і поставити на голосування номер 10 і номер 18. Дякую.

За-103 Рішення не прийнято. Правка номер 8, Власенко. Дякую. Ставлю на голосування 7 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-145 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступне питання – це проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації (реєстраційні номери 4543, 4543-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

До слова запрошується заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Панаіотіді Світлана Миколаївна. Доброго дня, шановний Голово, шановні народні депутати! Зазначений законопроект розроблений Міністерством економіки і затверджений урядом України і покликаний для розблокування приватизації. парламент прийняв законопроект, яким тимчасово обмежив проведення великої приватизації. Мала приватизація за 2020 рік показала свою ефективність, не зважаючи на ситуацію з COVID. До державного бюджету було надходження в розмірі 2,3 мільярда гривень. Прийняття зазначеного законопроекту також дозволить нам виконати ті показники в державному бюджеті, які були проголосовані парламентом у розмірі надходжень 12 мільярдів Тому дуже прошу підтримати зазначений законопроект і проголосувати. Дуже дякую за увагу, бажаю здоров'я. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народна депутатка України Королевська Наталія Юріївна, автор альтернативного законопроекту. Все зрозуміло, її немає. Тоді до слова запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Андрійович Наталуха. Хто буде? Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 3 лютого 2021 року розглянув проекти законів щодо внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (4543 та 4543-1). Урядовим законопроектом 4543 пропонується виключити положення "Прикінцевих та перехідних положень" Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо заборони проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період карантину та обмежувальних заходів стосовно запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. передбачається продовжити зазначену заборону приватизації та додатково встановити, що прийняті рішення щодо приватизації, продажу таких об'єктів вважаються такими, що втратили чинність. Зняття заборони та проведення конкурсів, відповідний продаж об'єктів великої приватизації дозволить значною мірою забезпечити наповнення дохідної частини Державного бюджету України, тим більше, що Законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходження коштів від приватизації державного майна на рівні 12 мільярдів гривень. Це дозволить залучити додатковий об'єм інвестицій в економіку та прискорити економічне зростання економіки на фоні падіння в 2020 році ВВП на рівні 4,4 Після прийняття в другому читанні можливе оголошення аукціонів по трьом об'єктам, я хочу на цьому наголосити увагу. Це Перший київський машинобудівний завод або в народі його знають "Більшовик", ОГХК – це "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та "Президент Готель". Жодних інших об'єктів на даний час не передбачається. Є лист Фонду державного майна, де він це зафіксовує, що саме ці 3 об'єкти передбачається в рамках великої приватизації. Тому комітет рекомендує прийняти 4543 за основу та скоротити терміни до другого читання. Дякую.

Шановні колеги, мова іде про велику приватизацію. Я хочу вам нагади, що велика приватизація – це один із перших законів, який був прийнятий за президенства Володимира Зеленського, і це закон, який скасував всі заборони на приватизацію будь-яких стратегічних об'єктів. Це стосується газопроводів, нафтопроводів, "Енергоатому", всіх наших наукових установ, це стосується "Укрпошти" і так далі по списку. Там був величезний перелік об'єктів стратегічної власності, які не можна було приватизовувати. Я можу вам сказати, що після того, як ви скасували Закон про заборону приватизації стратегічних об'єктів, ми стали першою країною в світі, яка при такому підході не буде мати державної стратегічної власності, яка, по-перше, боронить національну безпеку країни. А по-друге, дає величезні прибутки державі Україна, виконує безліч геополітичних функцій. Саме тому ми були проти цього. Але пройшло 2 роки, але не скасовується такий, знаєте, беспредельный розпродаж. Якщо ви візьмете будь-яку країну світу і навіть саму ринкову, у них немає менше 25 відсотків у державній власності стратегічних об'єктів. Ми будемо мати нуль. Цей закон, про який ми зараз говоримо, це прискорення такої як так званої великої приватизації. Тому ми, перше, категорично за те, щоб відновити той перелік підприємств стратегічних, які мусять залишитись в державній власності. Якщо цього не буде, ми будемо пропонувати провести референдум за народною ініціативною, щоб повернути мораторій на продаж стратегічної власності. І третє. Ми закликаємо не голосувати цей закон, тому що він потрапляє в стратегію розпродажу всього.

Законопроект спрямовано на забезпечення можливості проведення організаційних, підготовчих заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації. Адже нині діють обмеження на проведення приватизаційних заходів. Звісно, є певні сумні щодо того, чи доречно відміняти мораторій на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації в умовах рецесії і світової економіки, і вітчизняної. Адже у такому випадку є загроза того, що стратегічні для економіки та безпеки держави об'єкти великої приватизації можуть бути реалізовані за безцінь внаслідок відсутності належної конкуренції серед учасників аукціонів. Ми вважаємо, що до врегулювання цієї ситуації необхідно підходити досить зважено. Оскільки, з одного боку, державі потрібні фінансові ресурси для розвитку, які вже визначені в кошторисі 21-го року, а з іншого, економічна ситуація є непрогнозованою. Тому повне продовження мораторію на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації є економічно недоцільним. З огляду на те, що прийняття даного законопроекту може сприяти зростанню надходжень до Державного бюджету України, наслідком чого стане збільшення обсягів надходжень до загального фонду державного бюджету в частині фінансування, депутатська група "Довіра" буде підтримувати ухвалення даного законопроекту за основу. Дякую. Шановні колеги, надзвичайно своєчасний і потрібний законопроект для тих, хто в цьому залі переслідує за мету розпродати Україну з молотка: продати українську землю, продати українські надра і віддати за безцінь державні підприємства, які в усіх країнах годують і бюджет, і забезпечують стратегічні галузі існування економік. Замість того, щоб замість скасованого списку об'єктів, які не можуть бути приватизовані, замість того, щоб придумати новий список і затвердити у Верховній Раді, нинішня Верховна Рада в особі монобільшості і окремих фракцій, які ще донедавна називалися на ефірах опозиційними, проголосували за розпродаж освітніх установ (кілька днів тому, згадайте, шановні колеги, хто слідкує за роботою Верховної Ради), за ліквідацію концерну "Укроборонпром". 116 державних підприємств, які підуть відомо або не відомо, на жаль, на сьогоднішній день куди. І зараз замість того, щоб відновити цю історію і скасувати обмеження по громадських слуханнях, тому що це одне з небагатьох обмежень, яке досі сьогодні не дає можливості громадськості впливати на прийняття рішень по ключовим питанням і землевідведення, і екологію, і містобудування, ви пропонуєте зараз це все пустити з молотка. Наша депутатська група "Партія "За майбутнє" категорично проти. Це однозначно передчасне рішення, яке нічого Україні не дасть, крім того, що наб'є кишені окремо взятим людям, які стоять за тими фракціями, які будуть голосувати "за". Павленко Ростислав Миколайович. Кубів Степан Іванович. Шановні колеги, шановний пане Голово, ви знаєте, і вчора на комітеті, і сьогодні на фракції була велика дискусія. Ми і повертали певні позиції ефективного і продажі щодо малої приватизації, яка і залишається, і в 17-му була, в 18-му, і сьогодні є ефективною нормою і ефективним інструментом. Безумовно, логіка уряду, про що говорила заступниця міністра, зрозуміла. Потрібно шукати джерела, потрібно наповнити 12 мільярдів, але важливо, щоб в цьому пориві залатати діру в бюджеті держава не втратила цінне майно. А ризик такий є, і це правильно зауважує і виступаючий сьогодні, і ГНЕУ, і вчора дискусія в комітеті. Хотіли прийняти взагалі в цілому цей законопроект, але відповідно не вдалося, тому що правильно його обговорити і зробити певні запобіжники. По-перше, дуже ймовірно, що в поточних умовах ми не зможемо на аукціонах отримати справедливу пропозицію за цінні активи, а тому є і ризик, і буде продано за зниженою ціною. По-друге, до сих пір не виправлена стратегічна помилка і рішення комітету, що не затверджено оновлений перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. І без цього переліку не можна починати велику приватизацію. Третє. Для того, щоб запустити велику приватизацію, ми маємо право на життя не лише за умови розроблення дієвих запобіжників, а ми повинні чітко встановити, щоб не продавалося майно за безцінь. Фракція прийняла в довгій дискусії підтримати в першому читанні, але якщо не будуть виконані три глобальні умови, які я говорю, в другому читанні ми підтримувати не будемо. Дякую. Всі бажаючі виступили? Колтунович – з мотивів, після цього Підласа, Рущишин, і після цього голосуємо. Три – з мотивів, після цього голосуємо. Олександр Сергійович Колтунович. Дякую, вельмишановний пане Голово. Я наполягав на профільному своєму економічному комітеті, щоб спочатку, коли скасовували старий перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, дали новий. Нам пообіцяли, за місяць буде новий. Це було осінню 2019 року. Так немає ні переліку, ні нових об'єктів, які не підлягають приватизації, і взагалі незрозуміло, що відбувається. Це раз. Друге. У нас є офіційні цифри: 1 тисяча 436 об'єктів було, які не підлягають приватизації, зараз 219. Цей перелік не затверджений, він буде зменшуватись. А це означає, що в 6,5 разів зменшився перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Ряд підприємств свідомо доводяться до банкрутства для того, щоб їх забрати за безцінь. Тому з цієї точки зору наша фракція наполягає на тому, що має бути базовий новий перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, а тоді усі інші похідні законопроекти. Дякую за увагу Дякую. Слово надається народній депутатці Підласій Роксолані Андріївні, будь ласка. І після цього народний депутат Рущишин. І після цього переходимо до голосування. 11:14:32 ПІДЛАСА Р.А. Шановні колеги, як член Комітету економічного розвитку також я наполягала на тому, що потрібно розблокувати велику приватизацію. В світі повно грошей, ключові індекси знаходяться на історичних максимумах, і тільки ми сидимо і чекаємо, поки всі наші підприємства і всі наші активи перетворяться на металобрухт. Я нагадаю, що гроші від приватизації фінансують дефіцит державного бюджету. Нам постійно говорять: давайте менше позичати в іноземних кредиторів. В 2021 році нам потрібно буде сумарно запозичити близько 700 мільярдів гривень. Так от, шановні колеги, якщо хочете витягнути країну з боргової ями, дайте Фонду держмайна нормально працювати, він в 2020 році довів, що він це може робити: Рущишин Ярослав Іванович. Дякую. Шановні колеги, годі переоцінити важливість приватизації на сьогоднішній момент. Загальновідомо, що держава є неефективним власником, і майно, яке не виконує державних функцій, скоріше є майданчиком породження корупції, ніж прибутком Україна сьогодні потребує ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України та найшвидшого відновлення ділової активності післяобмежувальних заходів. На сьогодні на період карантину та обмежувальних заходів аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться. Прийняття законопроекту розблокує проведення низки підготовчих організаційних заходів. Фонд держмайна здійснив якісну роботу з підготовки об'єктів до приватизації, розкриття інформації про активи, впровадження принципів прозорості в приватизаційний процес. Усі умови до залучення масштабних інвестицій в українські об'єкти є. Фракція "Голос" підтримує урядовий законопроект про розблокування великої приватизації. Ба більше, ми вважаємо, що запобіжників у великої приватизації стратегічних об'єктів більш ніж достатньо, навіть до моменту затвердження переліку об'єктів приватної власності, що не підлягають приватизації. А відтак не варто витрачати час Всі бажаючі виступили, переходимо до голосування. Ставлю на голосування… Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до розділу V "Прикінцевих та Перехідних положень" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації (реєстраційний номер 4543). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-284 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка:

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів (реєстраційний номер 3450). На трибуну запрошується заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Янченко Галина Ігорівна. Шановні колеги, хтось буде на правках наполягати?

Дякую, шановний пане Голово. Правка номер 7 стосується однієї простої речі. Насправді так, як стоїть зараз визначення "викривачі", воно дозволяє викривачу використовувати інформацію, якщо він навіть не впевнений в тому, що вона правдива. Тому що там є слово "можливо". А відтак це принципова історія, тому що якщо людина не впевнена, що його інформація є правдива, а лише "можливо, вона є правдивою", то це такий достатньо широкий спектр для зловживання так званими викривачами в частині подання скарг. А враховуючи, що далі дозволяється це все писати ще й анонімками, писати невідомо ким, писати невідомо як, то це все завдяки оцьому слову "можливо" може перетворитися на просто лавину абсолютно необґрунтованих заяв про нібито викриття нібито корупційних злочинів. Дякую.

За-103 Рішення не прийнято. Правка номер 8, Власенко. Ви на всіх правках буде наполягати? ВЛАСЕНКО С.В. Це ж депутатська робота, нам же за це гроші платить держава, щоб ми розглядали законопроекти і поправки. Повертаючись до поправки. Я ще раз підкреслюю, шановні колеги, невеличке слово "можливо" у визначенні абсолютно спотворює юридичний сенс будь-якої заяви. Можливо, до нас прилетіли інопланетяни, можливо, щось відбулось, можливо, я щось чув, можливо, я щось знаю. І це слово "можливо" дає підстави писати заяви по всіх тих тезах, які я тільки що проголосив. Закон повинен бути чіткий і не давати дискреції. Викривач зобов'язаний бути впевнений в тій інформації, яку він передає відповідним антикорупційним органам для розслідування. А не так, що мені щось наснилося і, можливо, хтось корупціонер. Дякую. правками до другого читання працювала робоча група і пізніше комітет. Робоча група вважає, що все ж таки потрібно змінювати визначення викривачів, переходячи до, скажімо так, моделі європейської, коли викривачами визнаються в першу чергу інсайдери. Водночас якщо говорити про правку пана Власенка, який пропонує виключити слово "можливо", то тут, на жаль, ні робоча група, ні комітет не погодився з цією правкою, тому що викривач не може відповідати за те, чи будуть прийняті його аргументи правоохоронними органами і/або НАЗК, чи ні. Тому позиція комітету – відхилити дану правку. Ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-146 Рішення не прийнято. Наступна правка, ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Вже є потенціал, як казали в стінах цієї Верховної Ради у попередній каденції. Повертаючись до правки 14. Шановна пані доповідач, слово "можливо" не стосується відповідальності викривача за ту за ту інформацію, яку він передає. Слово "можливо" стосується його внутрішнього переконання, його віри в ту інформацію, яку він передає. Якщо викривач був присутній при розмові, корупційній розмові розмові міністра, то він впевнений у своїй інформації, а якщо він чув, як "маленький Гіві" йому щось наспівав, то тоді це, можливо, він про неї знає. От у цьому сенс слова "можливо", а не в тому, чи відповідає викривач за цю інформацію, чи не відповідає – питання в його впевненості. Якщо він був присутній при якихось подіях, якщо він бачив якісь події, якщо він приймав участь у якихось подіях, то тут ніякого слова "можливо". А якщо йому хтось розказав або йому щось наснилося, то тоді це "можливо". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Позиція комітету – відхилити. Коментарі аналогічні, що і до попередньої поправки. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію... правку номер 14, вибачте, народного депутата Власенка. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-157 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 15 правка, Власенко. Дякую тим колегам, які все більше і більше підтримують поправки. Але 15 правка принципова, це правка про визначення. Як справедливо зазначила пані доповідач, що насправді визначення, яке у нас є, воно не відповідає ані європейським стандартам, ані рекомендаціям Ради Європи. Хто такий викривач? Викривач – це той інсайдер, як ми кажемо, той, який знаходиться в системі, той, який перебуває всередині або державного органу, або комерційної структури, і в зв'язку із своєю роботою в такій системі отримав інформацію про корупційні діяння. Припустимо, суддя, який відправляє правосуддя, знає про корупцію в суді, співробітник міністерства почув щось від пана міністра свого або заступника міністра, співробітник правоохоронного органу про це дізнався. Це не може бути людина, яка просто ішла по вулиці, щось почула і сказала, а тепер я – викривач. Але, на жаль, діюче визначення саме так і говорить, що будь-хто може бути викривачем. Це не викривачі, це стукачі. Дякую. Правка номер 15 народного депутата Власенка. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

За-215 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Наступна правка 16 Власенка. 11:26:24 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановні колеги. Я сподіваюсь, що такими темпами наступна правка буде підтримана. 16 правка говорить про одне єдине: закон вибудований в такий спосіб, що він зазначає два канали комунікацій – внутрішній і зовнішній. Тобто якщо викривач працює в системі міністерства, то внутрішній канал – це коли він говорить про корупцію своєму начальнику. Але як він може говорити про корупцію своєму начальнику, якщо, припустимо, він знає, що цей начальник замішаний в корупції? Тому поправка 16 носить технічний характер і говорить про те, що внутрішнім каналом, тобто своєму начальнику, можна доповідати про корупцію лише… про випадки корупції в міністерстві лише в одному випадку: якщо ти впевнений, що такий начальник в корупції не замішаний. Але цього, на жаль, немає в самому тексті законопроекту. Тому є поправка саме про те, що якщо викривач впевнений, що його начальник не замішаний в корупції, то тоді він скористається так званим внутрішнім каналом і доповідає такому начальнику. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 16 народного депутата Власенка. Позиція комітету – відхилити? Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний пане Голово. Про що 19 правка? 19-а правка про те, що не можуть бути викривачами ті, хто пишуть анонімки. Ті, хто пишуть анонімки, називаються "стукачі" і "аноніми", і це повернення в сталінський 37-й рік, коли люди писали анонімки один на одного. І відповідно після цього здійснювалися репресії. Якщо ти викривач, сенс викривача і всі гарантії викривача надаються саме тому, що ця людина набралася сміливості і поставила своє прізвище під відповідною заявою. Тому йому дається право захисту на роботі: його не можна звільнити, його не можна перевести, потім він отримує винагороду, але лише тому, що він відкрито заявив про випадки корупції. Анонім не буває викривачем, анонім завжди залишається "стукачем". Тому прошу підтримати поправку 19. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку номер 19 народного депутата Власенка. Комітетом вона не підтримана, правильно? Прошу визначатись та голосувати, 19 правка. За-262 Рішення прийнято. Правка підтримана. Кабаченко Володимир Вікторович. Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Дмитро Олександрович, у мене сім правок, з яких комітет прийняв три, а три я хотів би поставити на підтвердження. І тому я хочу, щоб ви мені дали час 2 хвилини, я пройдусь по своїх правках, а правки номер 20, 40 і 67 ми з вами поставимо на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ.

абсолютно не працює. Ми пам'ятаємо декілька кейсів, коли вже екс-міністр звертався із викриттям корупції, і як результат він полишився своєї посади. Ми знаємо, що серед депутатів дев'ятого скликання є також викривачі корупції, які після факту викриття корупції, вони підпали під слідство правоохоронних органів. Я особисто займався кейсами викривачів і ходив з ними до НАЗК, але ж НАЗК вимагає, щоб ми доводили, перш за все, статус викривача. І тому перше, що я хочу сказати, той законопроект, який існує сьогодні, ми його маємо однозначно змінити. Правки, які я подавав до законопроекту, вони складаються з двох блоків. Перший блок. Ми всі пам'ятаємо, що НАЗК мало і захищати права викривачів, ми мали виплачувати і фінансову компенсацію викривачам за факт викриття корупції, ми мали захищати трудові права викривачів. Але ж що ми бачимо в цьому законопроекті? В цьому законопроекті ми бачимо наступне: НАЗК хоче позбавитися своїх прав і воно більше не хоче захищати і представляти інтереси викривачів під час судового засідання. На щастя, ми дійшли згоди під час робочої групи і ми залишили функцію НАЗК як представника інтересів викривачів під час суду, і це дуже добре. Що є дуже поганим, це те, що ми зараз намагаємось зробити ДБР ще одним игроком, який би представляв і займався справами викривачів. Але ж у нас є стаття 216 Кримінального процесуального Кримінального процесуального кодексу України, і там дуже чітко прописано, що підслідність ДБР не включає в себе співпрацю із викривачами. Тому правки, ще раз, 20, 40 і 67 по ДБР ми маємо поставити… Готові голосувати? Я ставлю три правки: 20-у, 40-у і 67-у. Готові? Правка номер 20. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-101 Рішення не прийнято. Правка номер 40. Комітетом не підтримана. Кабаченко. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. 67 правка, Кабаченко. Комітетом також не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 11:34:04 За-105 За-175 Рішення не прийнято. Наступна правка Власенка Дякую, шановний пане Голово. Ця правка теж носить концептуальний характер. Вона стосується одного єдиного: цим законом повноваження по забезпеченню, так би мовити, діяльності викривачів покладається на НАЗК. Але НАЗК не правоохоронний орган і НАЗК не має жодної можливості здійснювати, припустимо, функції по забезпеченню безпеки викривачів. Але таким правоохоронним органом антикорупційним є Національне антикорупційне бюро. І з точки зору логіки і здорового глузду було би абсолютно нормальним передати ці функції НАБУ. Вони мають відповідні підрозділи силові, які можуть забезпечувати безпеку. Вони мають для цього... Дуже подібні функції вони здійснюють, вони мають для цього ресурси і можливості. Тому 22 правка говорить про те, що не НАЗК повинно забезпечувати цю діяльність, а НАБУ як правоохоронний орган, який займається антикорупційною діяльністю. Дякую. Шановні колеги, дійсно, НАБУ є правоохоронним органом і може в тому числі займатися захистом прав викривачів. Але на точку зору комітету все ж таки НАЗК має бути первинним органом, в тому числі і тому що корупційні злочини можуть розслідуватися не лише НАБУ, а і, наприклад, Національною поліцією, ДБР і так далі. Тому забирати ці функції у НАЗК повністю і передавати їх до НАБУ є просто нелогічним. Тому пропозиція комітету відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка номер 22 Власенка, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Наступна правка Стефанчук, 23-я. Не наполягає. Лубінець. Не наполягає. Власенко, 26 правка. Дякую, шановний пане Голово. Ця правка повертає нас до дискусії щодо повноважень НАЗК або НАБУ в цій ситуації. Питання полягає в одному-єдиному, мова не йде про здійснення якихось процесуальних дій. Мова йде про захист свідків. НАЗК не має для цього ні повноважень, ні спеціалістів, воно не займається цим по жодному іншому питанню. Національне антикорупційне бюро має дуже подібні повноваження. І як правоохоронний орган може забезпечувати безпеку викривачів і захист викривачів у разі такої потреби. Точно не НАЗК цим займається. НАЗК – це, пробачте, такий апаратний орган, який сидить і перевіряє декларації. А НАБУ – це правоохоронний орган, який безпосередньо займається розслідуванням з одного боку, а також виконує і силові функції. І тому абсолютно логічним є передання цих функцій від НАЗК до НАБУ. Дякую.

За-91 Рішення не прийнято. Цимбалюк, 27 правка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановна доповідачка! Насправді Законом щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів

анонімщиків. Щоб кожна особа, яка фіксує і передає інформацію в правоохоронні органи, розуміла відповідальність за надану інформацію. Я хотів би одну правку поставити на голосування, це 65-а, яка все-таки говорить про те і унормовує юридичну некоректність, що все-таки вся інформація, яка підтверджується, передається уповноваженому органу у сфері протидії корупції, а не як написано, ДБР...

комітет, і це була так само позиція НАЗК, пропонує відхилити дану правку, тому що вважають, що деякі викривачі можуть боятися, що їхні дані, в тому числі персональні, будуть передані правоохоронним органам. Відповідно ми вирішили залишити можливість їм самостійно звернутися до правоохоронних органів. Позиція комітету відхилити За-147 Рішення не прийнято. Правка відхилена.

Дякую, пане Голово. 38 правка передбачає спеціальний механізм повідомлення керівників відповідних державних органів щодо щодо корупційних правопорушень, які відбуваються в цих органах. І встановлюється чіткий термін, коли керівник, знаючи про те, що відбулось якесь корупційне діяння, зобов'язаний повідомити відповідні правоохоронні органи. Він зобов'язаний це зробити впродовж 24 годин. Саме про це

Колеги, закон виписаний в такий спосіб, що так званого викривача примушують повідомляти про корупційні якісь дії лише єдиним способом – шляхом внесення відомостей до єдиного так званого порталу. Тобто не дають можливості викривачу здійснювати повідомлення в той спосіб як він вважає за потрібне. Тому я пропоную абсолютно технічну річ: перед словом "єдиний портал" написати "зокрема". І це буде означати, що викривач буде сам обирати спосіб, в якій він може повідомити про корупційне правопорушення: чи через єдиний портал, чи через спеціальні лінії, чи в якийсь інший спосіб, який не заборонений законодавством. В даній же нормі викривача обмежують в можливостях повідомлення. Дякую. Колеги, дана правка не є суттєвою, і в законопроекті виписано достатньо інших можливостей і джерел повідомлення інформації. Тому позиція комітету відхилити. Дякую. Ставиться на голосування 42 поправка народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-128 Рішення не прийнято. Наступна поправка 42. Сергій Володимирович, Олексійовичу. Ця поправка знову повертає нас до слова "можливі" в усіх визначеннях, пов'язаних з діяльністю викривача. Це ті поправки, з яких я починав. Якщо викривач достеменно особисто не переконаний в тому, що інформація є правдивою, а він лише припускає, що вона може бути правдивою, він не може її подавати як інформацію, яка є підставою

ставлю на голосування 44 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. 43 поправка, народний депутат Суркіс. Не наполягає. 44-а, Власенко. Сергій Володимирович, будь ласка. 11:44:28 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Ми знову повертаємося до анонімок, які вже були виключені з одного пункту, але які залишені по всьому тексту цього закону. Насправді 44 правка стосується того, щоб викидати анонімки звідусіль, звідки це можливо. Я ще раз підкреслюю: людина, яка пише анонімки, вона не викривач, вона стукач, і ми повертаємося в 1937 рік. Тому я прошу підтримати. На жаль, таких правок буде іще декілька, які стосуються анонімок, тому що ті, хто хотіли, щоб аноніми стали так званими викривачами, понапихали цих "анонімок" по всьому тексту закону, дуже багато таких є правок. Можливо, ми проголосуємо один раз і приберемо анонімки з усього тексту закону? І зробимо це одним голосуванням і все, тому що насправді таких правок близько десятка є. Можливо, Руслан Олексійович, ми зможемо проголосувати і прибрати анонімки з усього закону, щоб це не виглядало, як повернення до сталінських традицій 1937 року, анонімних доносів? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, ми можемо це зробити, але в порядку визначеному Регламентом, поправочно. На жаль, Регламент не дає нам можливість голосувати поправки Тому я ставлю на голосування 44 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Це чергові анонімки, в черговій статті згадується можливість знову-таки подавати анонімні повідомлення, і ті анонімні повідомлення теоретично повинні: а) розглядатися і б) люди, які написали такі анонімки, потім можуть претендувати на звання "викривачів" і на щось інше. Я ще раз підкреслюю, можна проголосувати, Руслан Олексійович, я готовий назвати номери правок, які пов'язані з анонімкою, ми можемо правки голосувати групами згідно з Регламентом. Тому, якщо є ласка ведучого, я можу номери назвати, і можемо одним голосуванням вирішити питання з анонімками в цьому законі і прибрати анонімів, прибрати сталінські традиції. Я не зовсім розумію, чому фракція "Голос" така прогресивна, голосує за сталінські традиції з анонімками 37-го року? Звичайно, я дам їм можливість відповісти, цим анонімщикам. Ставлю на голосування… Прізвища названі не були конкретні. Ні, колеги… Добре, приймається, фракція є по Регламенту. Хто доповідає? Юрчишин. Насправді для того, щоб набути повноцінного статусу "викривача", людина, яка подала анонімну інформацію, буде персоніфікуватися. Право подавати анонімну інформацію – це основа фактично процедури викривання. І те, що зараз йде банальна гра словами, і намагаються тиснути на, власне, старий досвід ті, хто, напевно, ще застали сталінські анонімки та, а, можливо, їх і використовували, це дуже і дуже неправильно. Ми маємо забезпечити людям можливість повідомляти про корупцію на даному процесі анонімно. Дякую. Під час розгляду немає "з процедури", ви це добре знаєте. Дякую. Ставлю на голосування 47 правку народного депутата Власенка. Комітетом вона не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

За-175 Рішення не прийнято. Наступна правка Власенка 48-а. 11:49:14 ВЛАСЕНКО С.В. По-перше, заява попереднього колеги – це ейджизм, якщо він не знає цього, це всі сексисти і не знають, що таке ейджизм. Це, по-перше. А, по-друге, ключовий принцип викривача – це його відкритість, а не анонімки. Анонімки, я ще раз підкреслюю, це сталінська традиція Радянського Союзу. Я це добре знаю, бо вивчав історію. Історію, розумієте? Я ще раз підкреслюю, викривач до аноніма не має ніякого відношення. Викривач він тому і викривач, що він приходить і заявляє про те, що він знає і називає своє прізвище, і саме тому він отримує всі гарантії, які він отримує. Він отримує захист від звільнення на роботі, він отримує неможливість його переведення і так далі. Скажіть мені, будь ласка, а як цей анонім потім буде доводити, що він персоніфікується? Розкажіть мені, будь ласка. Тому, ще раз я підкреслюю, анонімки до викривача… ГОЛОВУЮЧИЙ. 48 правка. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Готові голосувати? Позиція комітету. 48 правка стосується зовсім іншого. Вона стосується знову ж таки заміни НАЗК на Національне антикорупційне бюро України. Чому комітет відхилив цю правку, я вже пояснювала, тому що не лише НАБУ, а й так само Нацполіція, ДБР та інші правоохоронні органи можуть взаємодіяти з викривачами. Тому 48-а – на відхилення. Готові голосувати? 48 правка народного депутата Власенка. Комітет позицію зазначив. Прошу визначатися та голосувати. За-136 Рішення не прийнято. 49 правка, Суркіс. Не наполягає.

Шановні колеги, викривач, знову-таки, повинен не… Про що правка 54? Правка 54 про те, що викривач повинен повідомляти в своїй заяві не свої міркування і припущення, а фактичні дані, які йому стали відомі, не розмови про щось, що йому наснилося або у нього є слово "можливо" у визначенні, а про фактичні дані. Це перше. І по-друге, викривач у своїй заяві чітко повинен пояснити, звідки у нього дані, на які він посилається. Припустимо, він був суддею і отримав незаконну вказівку від голови суду, він про це повинен написати. Або він був чиновником і був присутній при розмові свого керівництва. Або був чиновником і бачив документи. Все це повинно бути написано. Заява – це не є, знаєте, такий белетристичний твір, це є конкретна річ, в якій повинні бути виписані, перше, фактичні обставини і пояснення, звідки він їх отримав. Дякую. Ставлю на голосування 59 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

ВЛАСЕНКО С.В. 56 правка стосується того ж самого, що стосується 54 правка. Викривач зобов'язаний пояснити, звідки йому відома інформація про корупцію. Він повинен це чітко навести в своїй заяві. Не просто розповідати про те, що мені наснилося, я побачив, я проходив повз, побачив гарний будинок і вирішив, що там живе корупціонер. Він повинен чітко написати, звідки йому відома інформація про корупцію: із документів, із розмов, які він почув, із будь-яких інших даних. Але він повинен надати фактичні дані і обґрунтувати звідки вони йому відомі. Тому що інакше він не буде викривач, він буде невідомо хто, він буде анонімний стукач, а не викривач. Так вважає Європейський Союз, так вважає Рада Європи, так вважає партія "Батьківщина". ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Колеги, без сумніву, певна логіка в даній правці є, і на робочій групі вона теж активно обговорювалася. Водночас комітет вирішив інакше і пропонує залу відхилити. Але певна логіка є, звичайно, в таких словах. ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідач вважає, що логіка в цій правці є, правильно я розумію? Є. Готові голосувати? Ставлю на голосування правка 56 народного депутата Власенка. Прошу голосувати. Погоджується з вами зал, 284 – за. Правка підтримана. Наступна правка народного депутата Власенка 58-а.

його розгляд здійснюється як звернення громадян. Але при цьому не написано, що таке не відповідає закону, як не відповідає закону, чому не відповідає закону. Тобто ця норма дає можливість дуже широкої дискреції, тобто вибору для тої людини, яка розглядає ці повідомлення про корупційні правопорушення, відкидати їх просто за якимись надуманими ознаками. Тому цю норму просто треба виключити. Кожна не анонімка, кожна підписана викривачем заява або повідомлення повинно бути розглянуто, якщо воно містить фактичні дані, і воно повинно в подальшому розглядатися, як повідомлення викривача. Дякую. ЯНЧЕНКО Г.І. Позиція комітету – відхилити дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 59 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-145 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 61-а, Власенко. 11:57:20 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Що нам пропонує закон? Закон нам пропонує наступну історію. Якщо викривач наважився, повідомив про корупцію відповідний державний орган, але державний орган з якихось причин з'ясував, що це питання не відноситься до його компетенції. Закон нам Закон нам пропонує наступне: закон каже, що такий державний орган просто припиняє розгляд такої заяви, і на тому кінець. Ми ж пропонували, щоб цей орган пересилав таку інформацію в орган, який відповідно до своєї компетенції може розглядати такі заяви, щоб викривач не бігав по державних органах і кожен раз не звертався, шукаючи, який із державних органів повинен реагувати на його повідомлення про викриття корупційного правопорушення. Натомість нам пропонують абсолютно інший, абсолютно недієвий механізм. Фракція "Батьківщина" вважає, що держава повинна бути ефективною, і людина не повинна бігати по десятках державних органів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Колеги, знову ж таки певна логіка в даній правці є. Водночас НАЗК застерігало зал, що деякі викривачі можуть переживати з того приводу, що їх персональні дані потраплять у правоохоронні органи, і запропонувала їм самостійно фактично вдруге подавати всі свої факти в той правоохоронний орган, у який вони забажають. Тому позиція комітету була відхилити дану правку. Але логіка певна в такій правці, звичайно, має місце. Позицію комітету ви чули. Не кричіть, будь ласка. Ставлю на голосування. Прошу голосувати.

якщо би в заявах викривача чітко зазначалися фактичні обставини, а також те, звідки ця інформація стала викривачу відома, то тоді б нам не потрібні були попередні перевірки. Тоді із самої заяви очевидно чітко витікало які фактичні обставити є корупційними і з яких джерел це стало відомо викривачу. І тоді нам не потрібний попередній розгляд повідомлень і, до речі, попередній розгляд повідомлень, який зазначений в цьому законі, він виписаний без будь-яких механізмів, без нічого, що надає можливості для додаткових зловживань із повідомленнями викривачів. Дякую. Позиція комітету – відхилити дану поправку. Відхилити.

Шановні колеги, пропоную проголосувати цю правку і перерва. Ставлю на голосування правку 64 народного депутата Власенка. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-119 Рішення не прийнято. Правка не